Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!

Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието.

Гласували 144 народни представители: за 134, против 8, въздържали се 2. Предложението е прието.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане

допускане в залата. Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22: „§ 22.